Преходните и заключителните разпоредби

няма. Поставям на гласуване чл. 200 в редакцията на комисията

На редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разглежда внесения от Министерския съвет законопроект.

След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

режим на гласуване.